Josip (SDP)** Prijedlog odluke o razrješenju člana upravnog vijeća Hrvatske energetske regulatorne agencije a i prijedlog odluke o imenovanju člana upravnog vijeća Hrvatske energetske regulatorne agencije. Predlagateljice odluke je Vlada Republike Hrvatske u skladu s člankom 23. Zakona o regulaciji energetskih djelatnosti. Prijedlog akta ste primili. Raspravu je proveo Odbor za gospodarstvo. Izvješće ste primili na sjednici. S nama je predstavnik predlagateljice, nemam potrebu obrazlagat. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Ne. Otvaram raspravu. Nemamo prijavljenih. Zaključujem raspravu. I sada da se dogovorimo o daljnjem tijeku sjednice. Hvala lijepa. Nastavit ćemo u utorak 7.srpnja u 9,30 sa točkom konačni prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o putnim ispravama hrvatskih državljana. Prijedlog dnevnog reda je na stranicama Hrvatskoga Hrvatskoga sabora pa molim predsjednike odbora da sazovu sjednice odbora i odrade ono što je dnevnom redu s obzirom da ćemo početi sa točkama koje su danas uvrštene u dnevni red. Hvala lijepa kolegice i kolege i doviđenja.